Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama, već drugi dan, nalaze se dva vrlo značajna zakona, zakoni iz oblasti obrazovanja i to Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju.Ono što najpre želim da kažem, odnosno, ono što najpre želim da pohvalim to je prethodni postupak, odnosno postupak koji je prethodio donošenju zakona, a to je jedan partnerski odnos ministarstva sa svim onim relevantnim činiocima na koga se oba ova zakona odnose. To je jedan apsolutno transparenti postupak, to su javne rasprave, to je objavljivanje predloga zakona na vašem sajtu, gde svi oni koji koji su imali potrebe da uzmu učešća u donošenju ovog zakona na adekvatan način, oni su ga i uzeli.Ono na šta posebno želim da obratim pažnju, a to je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali ću se fokusirati na jednu grupu, odnosno, na jedan deo zakonski odredaba koje želim da pohvalim, a to je u stvari prepoznavanje Ministarstva prosvete da za decu, učenike i odrasle kojima je neophodna dodatna podrška i pomoć obezbede adekvatno vaspitanje i obrazovanje, odnosno obrazovanje u skladu sa njihovim potencijalima i u skladu sa njihovim potrebama. Ta grupa tiče se dece, učenika i odraslih koji su iz raznoraznih razloga uskraćeni za zadovoljenje vaspitno obrazovnih potreba, tiče se osoba sa teškoćama u razvoju, tiče se osoba sa invaliditetom, tiče se pripadnika Roma i drugih tzv. ranjivih grupa.Ono što takođe želim da pohvali to je da je Ministarstvo i te kako prepoznalo donošenje individualnih obrazovnih planova, to su obaveze škole, odnosno stručnjaka iz škola, koji u skladu sa potrebama svakog deteta i u skladu sa njihovim potencijalima rade individualne obrazovne planove.Takođe, želim da pohvalim i prepoznavanje Ministarstva prosvete, koje se tiče rada interresorne komisije, jer nije samo kod neke dece koja su uskraćena za adekvatnu podršku dovoljan individualni obrazovni plan, neophodna je i i dodatna podrška, kao i ostvarivanje prava na usluge i obrazovanja i zdravstva i socijalne podrške.Interresorna komisija je ta koja na osnovu razvojnih potreba deteta i na osnovu njegovih, i naravno i učenika i odraslog, podrazumeva se sve, predlaže mere i usluge kome svakom konkretnom detetu i učeniku treba da budu pružene da bi ono adekvatno i blagovremeno moglo da odgovori na vaspitno obrazovne potrebe škole.Ono što takođe vi u zakonu prepoznajete i što normirate zakonom, to je potreba neophodosti pedagoških i andragoških asistenata, ali isto tako vrlo dobro prepoznajete u zakonu da je neophodno i uključivanje ličnih pratilaca, posebno kod dece i učenika koji ne mogu samostalno da se kreću, koji ne mogu samostalno da se hrane, kojima je potrebna podrška, u stvari u održavanju higijene, u komunikaciji kao članovi interresorne komisije, osim onih koji su zakonom predviđeni, neophodno je i uključivanje, i to takođe prepoznajete u zakonu i osobe koja vrlo dobro poznaje dete, odnosno neko ko je detetu blizak. To je najčešće roditelj, ili zakonski zastupnik. Naravno u onim slučajevima gde to ne postoji, to su predstavnici ustanove socijalne zaštite, koja po zakonu i obavezna da pruža porodično pravnu zaštitu takvoj deci.U domenu ovih lica ove kategorije posebno osetljivih i ranjivih, ono što je novo u ovom zakonu i što posebno naglašavam i što posebno želim da pohvalim, to su resursni centri. To su, u stvari centri koji će se osnivati i pružati dodatnu podršku i pomoć ustanovama u koje su uključena i deca i učenici i odrasli, ali pružati podršku i pomoć interresornoj komisiji za ovu decu kako bi koristili asistivne tehnologije.Naravno, ne samo oni neće pružati pomoć samo u korišćenju asistvnih tehnologija, već će pružati pomoć i ostvariti jednu koordinaciju i saradnju i sa stručnjacima koji će moći da obučavaju ove korisnike za korišćenje asistivnih tehnologija.Nadam se da ćete podzakonskim aktom koji sam videla da ćete doneti u saradnji i sa drugim nadležnim ministarstvima, a to je Ministarstvo rada, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo državne uprave, moći na adekvatan način da normirate osnivanje resursnih centara, jer više je nego sigurno da su ovakvi centri neophodni za puni razvoj lica koja imaju poteškoća u razvoju.Na kraju, htela bih da kažem da je za svaku pohvalu formiranje jedinstvenog informacionog sistema prosvete, ne samo iz razloga prikupljanja podataka, što se tiče đaka, što se tiče i ustanova, već i analize tih podataka radi praćenja efekata primene zakona i implementacije zakona, ali i na prepoznavanju manjkavosti ovog zakona.Moram da kažem da je najveća dobit formiranja jedinstvenog informacionog sistema, upravo što on pruža polazište i bazu za planiranje, a planiranje je osnov uspešnosti svih sistema i svih segmenata našeg društva, a posebno segmenta vaspitanja i obrazovanja. Ulaganje u vaspitanje i obrazovanje nije trošak,

Stojanović** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pre svega upućujem vama i vašim saradnicima zahvalnost na predanom radu u sferi obrazovanja. Pokazali ste kako se i najsloženiji problemi mogu rešiti posvećenošću.Predlogom zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pristupilo se sa ciljem da se koncepcija razvoja celokupnog sistema obrazovanja prilagodi vremenu i uslovima u kojima se može odvijati ovaj proces u Srbiji, a uvažavajući potrebu za usaglašavanjem i prihvatanjem tendencija razvoja evropskog sistema školstva i školstva razvijenih zemalja.Obrazovni nivo ukupnog stanovništva Srbije, bez obzira na dugu tradiciju obaveznog osnovnog i srednjeg obrazovanja nije zadovoljavajući. Pokazatelji nivoa obrazovanosti stanovništva, odnosno školska sprema, pismenosti i kompjuterska pismenost, direktno su povezani sa stepenom društveno ekonomskog razvoja. Podaci ukazuju da je potrebno dodatno angažovanje sistema, kako obrazovnog, tako i ostalih koji mogu da pruže podršku, jer je ovako nizak nivo obrazovanja jedan od uzroka prenošenja siromaštva kroz generacije, posebno među romskom populacijom.Podizanje nivoa obrazovanja je efikasan način za smanjivanje siromaštva. Mislim da smo toga svi svesni. Neki ključni podaci o postignućima naših učenika u međunarodnom programu provere znanja 2012. godine, pokazuju da naši učenici nisu dovoljno pripremljeni za život u savremenom društvu. U rešavanju ovog problema neophodno je stvoriti zakonske preduslove.Rešenje ovog zakona će uticati na učenike, roditelje, nastavnike, vaspitače, ustanove, građane, privredu, preduzeća i preduzetnike. Dakle, napravili smo prvi korak. Ishod primene ovih odredaba može biti izuzetno pozitivan za sve relevantne činioce koje sam pomenula. Važno je da svako da svoj doprinos prilikom implementacije.Svakodnevno smo mogli čuti u narodu da nam je obrazovni sistem loš. Upravo činimo prvi korak ka modernizaciji i transformaciji obrazovnog sistema. Dame i gospodo, podržimo zakon i apelujmo na sve učesnike u sistemu da daju svoj maksimalni doprinos u kontinuiranom sprovođenju ovog zakona u praksi. svi zajedno možemo doprineti da nam nivo obrazovanja bude i viši i kvalitetniji. Hvala. Poštovani gospodine ministre, ako je ovaj zakon toliko dobar kao što vi i vladajuća većina kažu i ako ima toliko društvenu podršku i podršku stručne javnosti, objasnite mi onda, molim vas, kako smo mi na pisarnici Narodne skupštine dobili veliki broj primedbi na ovaj zakon od strane sindikata zaposlenih u prosveti?Isto tako, objasnite mi kako je veliki broj primedbi izneo i Nacionalni prosvetni savet na predlog vašeg zakona? A, podsetiću vas da Nacionalni prosvetni savet čine ljudi koji predstavljaju najstručnije institucije u Republici Srbiji, predstavnici svih državnih univerziteta, Srpske akademije nauka i umetnosti, Matice srpske, kao i strukovnih udruženja, društva matematičara, fizičara, hemičara, geografa, raznih likovnih umetnika i pedagoga itd. li to onda opovrgava tu činjenicu da imate veliku društvenu podršku relevantnih i stručnih udruženja za donošenje ovakvih zakona?Osvrnuću se na nešto što ste juče rekli. to sam čuo da se često ističe da neće biti političkih zloupotreba i partizacije sa ovim zakonom i da vi lično to nećete dozvoliti i da ćete biti u stanju da se oduprete takvim pritiscima, pa ste čak i rekli da lično poznajete 700 direktora škola u Srbiji i da ćete moći da budete u stanju da ispratite stanje u svakoj od 1751, kako kako rekoste, škole koje imamo na teritoriji Republike Srbije i da ćete biti merodavni da presuđujete i donosite odluke. Praksa vašeg dosadašnjeg postupanja mi ne dozvoljava da vam poverujem, nego moram da iznesem sumnju i dokaze da ćete postupati drugačije.Naime, da možete da ispratite stanje u 1700 škola zaista ne mogu da poverujem, zato što jula meseca ove godine niste u stanju da mi odgovorite na jedno prosto poslaničko pitanje, ni vi, ni celokupan tim vašeg Ministarstva.Naime, ja sam vas pitao – kako se zvao, od osnivanja do danas, Univerzitet u Prištini, koji je sada sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, odnosno da li se ikada zvao univerzitet Kosova u Prištini? Još uvek nemam odgovor, iako Poslovnik Narodne skupštine vas obavezuje da mi dostavite u roku od dve nedelje. Evo, prošlo je tri meseca, ja nemam odgovor na to pitanje. Kako ćete onda moći da ispratite svih 1751 školu, kada ne možete šest državnih univerziteta da date odgovor kako se on zvao?Podsetiću vas da je veliki broj diploma sa tog univerziteta u pravnom saobraćaju, koji su falsifikovani i nose baš naziv – univerzitet Kosova u Prištini, a tako se taj univerzitet nikada nije zvao. Veliki broj državnih činovnika, tužilaca, policajaca, sudskih veštaka ima upravo takve diplome. Molim vas da prosto budete ažurni i da me demantujete i da mi date zvaničan odgovor na to pitanje.Druga činjenica koja pokazuje da vi itekako ne možete da budete nepristrasni i lišeni partijske obojenosti jeste slučaj sa Nacionalnim prosvetnim savetom. Pošto je Nacionalni prosvetni savet većinom glasova svojih članova, koji čine, ponavljam, visoko obrazovani ljudi, predstavnici najrelevantnijih akademskih zajednica u Srbiji, negativno se izrazio o predlogu vašeg zakona, vi ste smenili predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta, čoveka koji je bio prorektor univerziteta, dekan matematičkog fakulteta, koji je svoje osnovno, srednje, fakultetsko obrazovanje, doktorske i postdoktorske studije obavljao na najprestižnijim univerzitetima širom Evrope, u Rusiji itd, preko 40 naučnih radova. I to nije sporno. U redu, ne slažete se, smeta vam, smenili ste ga. Dešava se. Smenjivaćete tako i direktore škola, nije sporno.Ali, predložili ste i izabrali na skupštinskom odboru mr Milibora Sakovića za novog predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta, čoveka koji je direktor Prve ekonomske škole i više od 50% njegove biografije čine stvari kao što je: uredio fasadu, uredio ogradu, sredio dvorište, okrečio školu itd, napravio sajt škole itd. To su tehničke stvari koje se podrazumevaju. Pa, imate i klince koji mogu to da urade sa nekim svojim udruženjem. Da li ga to čini relevantnim, da li ćete takvim načinom sutra birati direktore škola?Zato ne mogu da se složim sa tim vašim tvrdnjama i itekako imam razloga da sumnjam da ćete upravo raditi onako kao što mi upozoravamo iz opozicije evo već dva dana.Za kraj, meni je drago da sam iz usta narodnog poslanika SNS čuo potvrdu da su migranti budućnost Srbije, jer kako drugačije objasniti da 40.000 mladih ljudi, visokoobrazovanih ljudi napušta Srbiju svake godine, da imamo strašan odliv, a da država ništa ne čini da to spreči, time što je rekao cenjeni kolega malo pre mog obraćanja da su migranti budućnost Srbije, a to je danas, podsetiću vas, rekao i američki ambasador Skot, da će za mnoge migrante krajnje odredište biti Srbija.Da li vi tako želite da supstituišete nedostatak novih mladih ljudi u Srbiji i zato se ne brinete za odliv? Jer, ovaj zakon, čak i da je dobar kao što vi kažete, neće rešiti ništa, zato što imamo ozbiljne društvene probleme koje teško da može da reši samo jedna stranka, koji jesu nasleđeni, ali su generisani lošom Vladom koja je već evo ušla u šestu godinu svog mandata, koja nije u stanju da se izbori sa nemogućnošću perspektive za mlade ljude, nemogućnosti da napreduju, zato što se promovišu pogrešne vrednosti. Promoviše se da direktor EPS može da bude čovek koji je vlasnik pečenjare. Promoviše se kupovina diploma. Koliko ljudi u javnom sektoru ima kupljene diplome? Promoviše se na televiziji umesto nauka, umesto znanje, umesto rad, umesto trud.Molim vas, ministre, mi smo znali i da vas pohvalimo, da nam vi budete saradnik da se to izmeni. Promoviše se na televiziji narkomanija, prostitucija, selektivna pravda. Šta da kaže taj mlad čovek kada sve to vidi, kada vidi izvršitelje koji izbacuju ljude iz stanova zato što zbog nemaštine ne mogu da servisiraju račune i kada vidi očiglednu nepravdu svukuda? E, ako to ne rešimo, gospodine ministre, džaba nam bilo kakvi zakoni, i to je ključni problem Srbije.

srpski, tu nema dileme. Moram da pogledam papir da bih ja to vama rekao. Pouzdano vam kažem kako jeste.Kada su u pitanju primedbe sindikata, ne prihvatam, rekao sam danas više puta, iz osnovnog razloga što su bili glavni partneri. Znate kako, ja sam morao neke stvari da prihvatim iz javnih rasprava. Možda nije bilo moje rešenje, pa ne mora biti ni svih sindikalnih, ali neka izbroje koliko članova sindikalnih rešenja je prihvaćeno u zajedničkom radu, sva zaštita radnika i sve drugo je prošlo, prošlo, tako da je onda to ili licemerno ili nismo bili zajedno. Ja imam dokaze da smo bili zajedno i radili zajedno, jer smo metodološki, to sam pomenuo juče, imali pripremnu platformu iza koje je išao rad sa četiri velika sindikata reprezentativna. Trajalo je možda i mesec i po dana do dva, član po član. A, kada je negde imam sastanke, oni ostanu dok dođem, da vidimo šta smo uradili za taj dan.Usaglašavanjem i konsenzusom smo došli do 90 i nešto posto svih stvari, svi sindikati i Ministarstvo, radna grupa. Naravno da je svako imao još poneka dva, tri člana, što je manje relevantno, ne može svima sve da prođe. Pa, i ovde će biti amandmana, neće biti ni original ovog zakona kao što je ušao neki dan ovde.Kada je u pitanju smena, ne smenjujem ja, naravno. Ja sam samo dao inicijativu. To je razlika. Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta i ja nemamo nikakav lični razlog, bivši, naravno, da imamo lične sukobe. Ja sam imao sukob sa vođenjem institucije i sa stajanjem sistema u mestu, sa nerešavanjem stvari. To je opisano na mnogo strana. Koliko se sećam, ceo Odbor za obrazovanje Narodne skupštine Republike Srbije jednoglasno doneo takvu odluku i svi članovi opozicije. Tako je bar meni rečeno, ako se ne varam.Drugo, sadašnji izbor čoveka koji radi je privremen izbor. Vi znate da posle donošenja zakona ide taj pravi izbor.Iskoristio bih priliku, juče smo o tome pričali dosta, i to da ne ostane nedorečeno. Pomenuo sam da smo istraživali koliko je zemalja Evrope i kako rešavalo pitanje Nacionalnog prosvetnog saveta, jer ovde nije priča da je ministar neko ko je u koliziji, niti je savetodavno telo kao što je NPS, samo mu ime tako kaže da je savetodavno, neko ko na takav način kontroliše Ministarstvo. Ne postoji takva vrsta kontrole. Kontrola je Narodna skupština. Znači, ne može savetodavno telo po svojoj prirodi da to radi.Znači, zavodi treba da dobiju neki inicijalni zadatak od Ministarstva. Tako to tehnološki izgleda. Onda to ide na NPS. Oni kao telo eksperata treba da daju mišljenje i savet, i tako je u svim evropskim zemljama i u Rusiji. Rusija čak nema takvo telo, Slovačka nema takvo telo. U Španiji ministar imenuje predsednika.

Pretpostavlja se da su na istom zadatku, da imaju dobrobit dece Srbije, odnosno Španije, koga god. Ista mu je uloga – savetodavno telo koje daje mišljenje ministru. Ne znam zašto bi ministar bio u opoziciji sa bilo kim od njih. U tome je problem.Možda je neko napravio takvu priču, ali to nije. I to ja nemam ništa lično. Francuska – predsednik je ministar obrazovanja u Nacionalnom prosvetnom savetu, i kaže ima pravo da mišljenje samo. Mogu dalje da vam ređam sve ostale evropske zemlje. Od toga je napravljena jedna fama. U suštini je nema. Ne stoji obrazovni sistem time što ministar nameće svoje mišljenje, stil rada, bar u ovom ministarstvu jeste pravljenje ekspertskih timova i grupa. Ja mogu poslati na mejl za svaku priliko koliko je grupa kojom osnovom formirano i koje su to ugledne ličnosti u tome učestvovale. Naravno, da zovemo pamet sa naših fakulteta i ko god se sa strane pojavio kao dobar ekspert mi smo ga pozvali. Neki su i prihvatili, neki nisu mogli, ali to je stil rada. Hvala vam. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre, drage kolege obzirom da imam jako malo vremena trudiću se da budem kratak. Želim da kažem nešto što mislim da je zaista važno i tiče se načina izbora direktora.Ja zaista mislim da u velikom broju škola u Srbiji direktori dobro rade svoj posao i da su to uspešne škole, ali kao što ste i vi rekli u uvodnom izlaganju, postoje i oni negativni primeri gde nije moguće utvrditi jasno odgovornost i gde nije moguće smeniti direktora, jer šest od devet članova školskog odbora su iz reda zaposlenih ili iz reda roditelja koji su na neki način prirodno povezani sa samim direktorom i tu postoje neke relacije i neka i neka čuvanja koja se na negativan način odražavaju na školu.Mislim da je upravo Čačak najbolji primer toga. Ja sam zaista dužan da kažem istinu o onome što se u Čačku dešavalo. Vi ste u Čačku promenili dva direktora. Radi se o dve škole u kojima je ne mali broj devojčica prijavio seksualno uznemiravanje od strane jednog nastavnika koji radi u obe škole. Ja sam se malo i bavio tom temom, razgovarao sam i sa učenicima i sa članovima kolektiva, i sa nekim ljudima koji su pre pet ili 10 godina učili u tim škola i došao sam do frapanmtnog saznanja da su se ti događaji dešavali niz godina unazad. I pre pet i pre 10 godina je to, praktično, bila javna tajna u tim školama. Svi su znali, ali niko ništa nije preduzimao.Posle toga, Zaštitnik građana je izdao preporuku za smenu tih direktora, međutim školski odbori koji su povezani sa direktorom su tu preporuku ignorisali. Jedini koji je reagovao, reagovao je ministar. I svaka mu čast na tome. Umesto da svi to pohvale i da imaju pošten stav i da kažu svaka vam čast na tome, nama se eventualno ne sviđaju ti direktori koje ste vi postavili, mi imamo optužbe da je ministar izvršio puč, da je ne znam šta uradio u Čačku. Smatram da je to jako nekorektno i pitam se da li postoji empatija kod tih ljudi i svest da je to moglo da se desi i njihovoj deci, deci njihovih prijatelja i da prosto to ne treba da služi za političku promociju.Naravno da je u tome dominirao moj čačačnski kolega, poznatiji kao Boško Pernar, ali postoji jedna mnogo strašnija stvar koju je uradio od samog napada na ministra. On je optužio ministra da je u jednoj osnovnoj školi postavio direktorku koja nikada nije radila u osnovnoj školi. Marija Pravdić je direktorka, vd direktorka Osnovne škole „Milica Pavlović“ i ona je četiri godine radila u Osnovnoj školi „Kirilo Savić“ u Ivanjici. Takođe je optužio ministra da je postavio na mesto direktora jedne srednje škole ženu koja nikada nije radila u srednjoj školi. Milica Tomić je direktorka „Prehrambeno ugostiteljske škole“. Preko 10 godina radi u nastavi, i od tih 10 godina šest godina je provela u srednjoj ekonomskoj i medicinskoj školi.Dakle, brutalne laži smo čuli, omalovažavanje i ponižavanje žena za ovom govornicom i prosto se pitam kako treba da se osećaju osobe koje su ceo radni vek posvetili nastavi, obrazovanju, završili državne fakultete, imaju visoke proseke i onda su doživeli da neko na nacionalnoj televiziji, pred milionima gledalaca iznosi laži o njihovim karijerama. Mislim da je

da postoji neka logika, obzirom da su ministar i lokalna samouprava eksponenti volje građana i logično je da imaju mogućnost i pravo da kažu svoje mišljenje o tim direktorima. U krajnjoj liniji, ministar stavlja svoj potpis na imenovanje direktora, a u ovoj situaciji nema mogućnost da iskaže svoje mišljenje o njemu. Zato mislim da je ovaj novi zakon dobar i baš zato da bi mogli da rešimo ovakve situacije, gde imamo loš rad u školama, a godinama ne može to da se reši zbog takvih zakonskih rešenja. Hvala.(Boško

vrlo jasno kaže da narodni poslanik ima pravo na repliku ukoliko je bio pomenut u negativnom kontekstu. Znači, pomenuo je Boška iz Čačka. Jedini poslanik Boško iz Čačka je Boško Obradović. Nemojte da se pravite. čak i ako nije direktno imenom i prezimenom, ako iz obraćanja jasno proizlazi na koga se misli. Nemojte tako da pravite skandal u Skupštini i ne plašite se valjda replike.Ja mogu da razumem da je vas najviše strah u ovoj Narodnoj skupštini dva minuta replike koju daju poslanici Dveri,

što svaki minut je neki glas manje za vas, ali to je vaš problem i neću o tome da raspravljam.Takođe, nisam dužan, ne vodim računa o tome koji je narodni poslanik iz kog mesta zato što je Srbija jedna izborna jedinica.(Srđan

Meni je drago da ste upravo pokazali koliko je veliki strah od toga da se Boško Obradović obrati u ovom Parlamentu, a takođe smo dobili priliku da poslanici SNS to pokažu na delu. Dakle, ako smo se već složili da imamo pravo na dva minuta replike, nemojte vi da brinete. Znači, treba vam to da Dveri imaju manje glasova. Zašto nam ne date repliku, pa ćete i vi biti zadovoljni, jer ćemo mi dobiti manje glasova? Nemojte vi za to da brinete. Naši glasovi su naša briga, a red na ovoj sednici je vaša briga. briga. Nije lepo da danas kada pričamo o prosveti, o obrazovanju, o vaspitanju, mi završavamo na sličan način kao što smo i počeli.Još jedna stvar, ono moje obraćanje, kada želim da profesor bude pravi primer svojim đacima, to zaista nije uvreda. Mislim da bi neko morao da se vrati u osnovnu školu, da malo nauči osnovne stvari o vaspitanju. Svima će nam biti lakše, a građani Srbije će napokon moći da žive bolje, kada narodni poslanici budu vaspitaniji, i to počev od profesora, akademskih profesora. Hvala. Ne vidim koleginice da sam prekršio član 100. Ja jednostavno nemam poslovnički način da dodelim vašem predsedniku poslaničke grupe repliku. To nije pogađanje na pijaci. Ako i jednom poslaniku po tom principu dam pravo na repliku, svaki sledeći narodni poslanik ima to isto pravo da traži. Ja se nisam složio da imate pravo na repliku, inače bih vam je dao, a slažem se da bi neki možda trebali da krenu ponovo u prvi razred. Samo kad god ja tako nešto kažem, prvo ću da se okrenem oko sebe, pa i vi tako

kojoj ne zameram na saradnji sa Goranom Ješićem, to gospodin Martinović najbolje zna, šef Poslaničke grupe SNS-a, kako sam ja to menjan u upravi vodovoda, uz pomoć njene partije, ali, gospodine predsedavajući, vi ste dužni i u obavezi da poštujete član 103. jer ono što je ona govorila nije bilo ukazivanje na povredu Poslovnika, ono je bilo više replika, pa i pretnja. Govoreno je o nekom strahu, gospođe imaju zašto da se plaše, s obzirom da poslanička grupa ima neke čudne navike. Mi muškarci nemamo nameru da se plašimo, ali vas molim da oduzmete vreme ukoliko ta poslanička grupa ima dovoljno vremena za oduzimanje, s obzirom da st. 7) i 8) govori o tome da kad narodni poslanik zloupotrebi povredu Poslovnika, tada se toj poslaničkoj grupi oduzimaju dva minuta.I na kraju da zaključim sa tim strahom, da se izrazim seljački – kad bih se ja vrabaca bojao, žito nikad ne bih sejao. Hvala. poslanik Aleksandar Martinović. **Aleksandar Martinović** Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.Ukazujem na povredu člana 107.Moj uvaženi kolega Marko Parezanović nije prozvao nijednog narodnog poslanika, nego je izneo činjenice iz života škola u gradu Čačku, iz koga on dolazi. I pravilno ste postupili zbog toga što niste dali pravo na repliku.Ono što želim da kažem, to su dve važne stvari, i zbog narodnih poslanika i zbog građana Srbije. Dok ovde neki tuku žene, prete kako će nekoga da ubiju, danas su se desile dve važne stvari za Srbiju. Prva je – Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije u UN pozvao

za Srbiju. Tako se na delu pokazuje kako se vodi računa o interesima Srbije i njenih građana.Što se tiče se tiče ovih koji vrište i koji dobacuju, ja znam da njima nedostaje vreme kada su Srbijom upravljali Goran Ješić i kompanija. Evo jednog ugovora o pružanju usluga o praćenju medija. Ugovor je iz 2010. 2010. godine – „Ninamedija“, Kliping, Novi Sad, koju zastupa Marija Janjušević, poslanik Dveri i opštine Inđija, koju zastupa Goran Ješić. Član 5. – naručilac priznaje izvršiocu usluge naknadu za usluge iz ovog ugovora za ukupne troškove u visini od, pa neću da navodim cifru,

Vi ste zaista, gospodine predsedavajući, jedan duhovit čovek. Dakle, član 108. – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. S obzirom da je predsednik Narodne skupštine veoma ljut napustio sednicu Narodne skupštine Republike Srbije i da vi trenutno kao potpredsednik predsedavate, vi snosite odgovornost za red na sednici.Pod broj dozvoljavate ovde pre svega gospodinu Aleksandru Martinoviću, šefu Poslaničke grupe SNS da vam određuje kako vi da vodite sednicu, da vam suflira kome da date reč, kome da ne date reč. Prosto, ne može on kao šef vladajuće stranke, tj. njene poslaničke grupe da vodi sednicu, nego to treba da radite vi, objektivno i nepristrasno i prema narodnim poslanicima iz redova vlasti i redova opozicije.Sa druge strane, takođe, vi ako hoćete da budete iskreni i pošteni, onda ćete onome koga neko od narodnih poslanika vlasti proziva, dati mogućnost da odgovori, jer kada bih ja rekao, primera radi, Aleksandar Haradinaj, verujem da bi imao pravo na repliku Aleksandar Martinović, jer sam mislio na Aleksandra Vučića, predsednika države Srbije.Hoćemo Srbije.Hoćemo li na taj način onda da razgovaramo u Narodnoj skupštini i da niko iz opozicije ne može da dobije priliku da odgovori, čak i kada je pozvan po imenu i prezimenu, kao što sam to ja bio juče ili kao što je sada prozvan kroz direktno obraćanje kolege narodnog poslanika iz Čačka, a ja sam mu jedini kolega narodni poslanik koji je uopšte pominjao situaciju u čačanskim školama. Svi znamo da sam jedini govorio o tome i da jedino meni može da sleduje ta replika, ali se predsedavajući u tom smislu pravio lud i neće da da tu repliku.To je sada problem koji imamo, gospođo predsedavajuća, drago mi je da ste se vi vratili i da ćete, nadam se, uvažiti ove naše primedbe u vezi sa povredom Poslovnika, jer zaista, evo ko zna koji put po redu, ne možemo u čitavom ovom zasedanju, nismo dobili pravo na repliku, Hvala.Član 104. govori o pravu na određivanje da li je u pitanju mogućnost da neko replicira ili ne. To je vrlo jasno, a o stanju u školstvu u Čačku mogu da govorim i ja. Prema tome, nemate nikakav ekskluzivitet da govorite vi. Činjenica da ste iz sela u okruženju vam ne daje pravo da samo vi govorite o obrazovanju u Čačku, mogu i ja nešto da kažem o tome. Prema tome, ništa od toga.Dokle se stalo sa listom? Do Marije Janjušević.Da

Zahvaljujem se što mi dozvoljavate da koristim svoje pravo i svoje vreme. Samo ću reći da je tačno da sam bila direktor Agencije „Ninamedije“, koja je usluge pružala i Vladi kada je premijer bio Aleksandar Vučić i predsedništvu kada je predsednik bio Tomislav Nikolić, a to trenutno radi i za gotovo celu Vladu Republike Srbije i to isključivo zbog svog kvaliteta. Tačno je, 12 godina sam bila u privatnom sektoru direktor privatne firme koju sam podizala.Ostalo vreme ostaviću svom predsedniku, sigurna sam da će biti interesantniji od mene. **Maja Gojković** Poštovana poslanice, niste iskoristili svoje pravo da govorite, nego prava na repliku, te ste time zloupotrebili odredbe iz Poslovnika. Znači, niste dobili reč i pravo na repliku i oduzimam vam vreme koje ste sada zloupotrebili. Tako se vodi sednica.Nisam

Hvala predsedavajuća.Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću govoriti o dva zakona. Prvi je Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, drugi je Predlog zakona o visokom obrazovanju.Naime, danas niko nije rekao, a govorimo već pet, šest, osam sati, da je u Srbiji renovirano preko 396 škola. Bravo za Vladu Republike Srbije i Ministarstvo. To je koštalo oko četiri milijarde dinara. Renoviraće se sve škole u Republici Srbiji.Drugo, Srbiji.Drugo, dolazim sa opštine Voždovac, ovde se spočitavalo kako nisu škole bezbedne. To naprosto nije tačno. Dolazim sa opštine Voždovac koja ima 17 osnovnih škola i pet isturenih odeljenja. Sve su škole ograđene, sve su škole pod video nadzorom, spojene sa 12. policijskom upravom, znači kompletan nadzor. Više u školama nema droge, nema nasilja. Bravo! Ovo govorim zato što se stalno spočitavam kako nema bezbednosti. To naprosto nije tačno. Možda u nekim drugim gradovima, u Beogradu, na velikoj opštini Voždovac, koja ima 170 hiljada ljudi ima, škole su bezbedne. **Maja Gojković** Hvala, Radojičić.Miladin Ševarlić.Ne razumem, nećete da govorite? Odustajete? Hvala.Dragan Vesović.Boško

Hvala predsedavajuća.Žao mi je što je ministar prosvete Mladen Šarčević morao da ode, ali siguran sam da će ga dobro zameniti uvaženi ministar zdravlja, koji je pretpostavljam stručnjak i za oblast obrazovanja u Srbiji. Ali, da evo, otvorim još nekoliko tema koje nisu još uvek došle na pravi način na dnevni red.Pre svega gospodine ministre zdravlja, odgovorite nam na to pitanje - kako je moguće da iza direktora jedne škole u Zemunu stane kompletna javnost, kompletni roditelji i kompletni đaci te škole, a da ministar i dalje smatra da tog direktora škole treba smeniti? Da li je to model kako će funkcionisati i ubuduće novi zakon? li je to ideja novog zakona?Znači, nema veze šta kažu roditelji, nema veze šta kažu đaci, nema veze šta kaže javnost, nema veze šta kažu zaposleni, kolektiv te škole, važno je šta kaže ministar. li je to ideja novoga zakona koji Vlada Republike Srbije želi ovde da nam predstavi? Ili, šta je možda ideja vaspitanja koje vi ovde, kako kaže profesor Atlagić vraćate, ja ovde ne vidim nikakav sistem vaspitanja. Vaše vaspitanje je televizija „Pink“, to su rijaliti šoui, to je ono iza čega vi stojite i što vi branite i pretpostavljam da je to, to vaspitanje koje uvodite u Srbiji.Vi ne možete šest godina da rešite status veroučitelja koji su najdiskriminisaniji prosvetni radnici u Srbiji. Pa, koliko vam treba da budete na vlasti da biste rešili to jedno malo pitanje, da veroučitelj ne bude diskriminisan kao prosvetni radnik, a kamoli da rešite ovako složenu oblast, kao što je sistem osnovnog obrazovanja i vaspitanja.Imamo, ne samo slučaj smene direktora Nacionalnog prosvetnog saveta, imamo slučaj smene i novog direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, gde je postavljen gospodin Zlatko Gruščanović, inače koautor jedne čitanke za jednu stranu firmu koja ovde štampa udžbenike, koji je samim tim u direktnom sukobu interesa.(Isključen

Moje strpljenje je čelično gospođo predsedavajuća, ja ću zaista sačekati sve procedure da dobijem pravo na reč.Dakle, naveli smo vam primer i Nacionalnog prosvetnog saveta gde ste smenili predsednika sa stručnim kompetencijama, postavili manje stručnog. Ista situacija u Zavodu za unapređenje unapređenje obrazovanja i vaspitanja.Jedno veoma konkretno pitanje za ministra zdravlja, pošto je on stručnjak za ove prosvetne teme. Ako je besplatno školstvo u Srbiji, zašto roditelji plaćaju udžbenike? I, kako to nastavnici određuju koji će se udžbenici kupovati? Postoji li država u ovoj državi? Postoji li neki program? Postoji li nešto što će biti objedinjeno u čitavoj Srbiji, a ne jedno u Pokrajini Vojvodini, drugo u drugim delovima Srbije?Dakle, Srbije?Dakle, ima li države u državi Srbiji ili prosto postoji monopol stranih izdavača koji štampaju naše udžbenike ovde u našoj državi, i da li je to normalno uopšte da nam stranci štampaju naše udžbenike, pišu naše udžbenike ili valjda treba da to radi naš Zavod za udžbenike? Da li je cilj da uništite Zavod za udžbenike da bi stranci mogli da preuzmu kompletan monopol na tržištu udžbenika u Srbiji, a već su ga preuzeli u vrlo ozbiljnom i velikom procentu.I, posebno važna stvar za kraj, a dobro je što je tu ministar zdravlja, jer je tema i te kako u vezi i sa njegovom oblašću delovanja, a to su centralizovane baze podataka gospodine ministre. Vi, uvodite jedan elektronski konc logor u Srbiji.Prvo ste centralizovali sve podatke o zdravstvenoj bezbednosti građana Srbije, naše lične zdravstvene podatke, a sada kroz elektronske dnevnike želite da centralizujete podatke o svoj deci i o svim roditeljima u Srbiji. Ko je vama dao to pravo? Koga ste vi pitali od roditelja da vi pravite centralizovane baze podataka o našoj deci i da li ste uzeli program Hrvatske akademske mreže i gde će na kraju završiti centralizovani podaci o našoj deci?

Hvala.Dva jako važna zakona o osnovama obrazovanja, o visokom obrazovanju, nažalost ponovo po hitnom postupku rasprava. Nažalost, objedinjena rasprava, trebalo je mnogo više vremena o ovako važnim zakonima. Mnogo je stvari u ovim zakonima za koje mislimo da su pogrešne. Pokušali smo da pomognemo.Podneli smo gotovo 400 amandmana na različite delove oba zakona, gde smo popravljali pojedinačne stvari, od toga da se direktor bira po odluci ministra do toga da da anonimni budu registri učenika. I jedan važan dodatak, obrazovanje je pravo deteta i dali smo predlog da država nabavlja udžbenike za svu decu, kao što deca naše dijaspore dobijaju udžbenike u zemljama u kojima su. Ovo je jako, jako važna stvar i nadamo se da će biti prihvaćen od strane Ministarstva. Hvala. što smo svi mogli da zaključimo tokom rasprave jeste da nam obrazovni sistem nije dobar. On je daleko od onoga što roditelji odgovorni, pošteni roditelji očekuju za svoju decu, on je daleko od onoga što hrabri i odgovorni učitelji očekuju da bude i daleko od onoga što deca zaslužuju. Takav je zbog duplih moralnih standarda koje vi promovišete, zbog zastarelih i preobilnih nastavnih planova i programa, zbog prevaziđenog pristupa deci, zbog ponižavajućeg tretmana nastavnika, zbog preterane nerazumne demokratizacije.Vi ne samo da to ne rešavate, nego nam ovim novim zakonima nudite još starija, još prevaziđenija i još zastarelija rešenja koja su u nekakvim razvijenijim zemljama na koja bi već dugo vremena trebalo da se ugledamo, napuštena, u nekim slučajevima pre više decenija.Ministar decenija.Ministar sebi uzima toliko nadležnosti da i sam Dositej Obradović ne bi mogao sve da ih ispuni, ne bi mogao sve da ih na pravi način obavi, međutim, to očigledno većinu neće sprečiti ne samo da podrži ga u tome, nego još i da hvali ministra zato što od Skupštine uzima nadležnosti.Ipak, premijerka nam ovde govori da je najveći problem našeg obrazovnog sistema to što ne pravi radnike, nije problem našeg sistema što ne pravi gotove radnike, nego što ne pravi gotove ljude, a vama gotovi, misleći, nezavisni, slobodoumni i samostalni ljudi očigledno i ne trebaju.

Dame i gospodo narodni poslanici, pažljivo sam danas slušao i pripadnike bivšeg režima o obrazovanju, vaspitanju itd. Najdirljivije je bilo kada su počeli da pričaju da nemamo privredu. Ne znam koju su oni privredu nama ostavili, ali očigledno da privrede nije bilo.Onda su o obrazovanju i vaspitanju otpisali vaspitanje. To se vidi i po ovom izlasku.

i sada nas kritikuju zbog diploma koje su stečene dok su oni bili na vlasti, po njihovom sistemu. Otprilike, oni su razmišljali, kada smo već uništili privredu, a šta će nam strukovna zanimanja, a šta će nam znanje, dovoljno je samo zvanje.

itd.Sve što su mogli, uništili su, pa čak i malo više, a sve zarad para iako postoji stara poslovica da nijedan kapital nije trajao 100 godina, ali su oni krali za 200 ili za 300. Za tri generacije uprkos tome što tvrdim i to može da se dokaže u praksi, da nijedan od tih kapitala, a njihov je krajnje sumnjivo stečen od Devičanskih ostrva itd. raznih vinarija, stanova u Beču, detelina sa četiri lista na vračarskom pašnjaku, velikih zgrada itd. Sve što su stekli, tvrdim im da neće trajati duže od 100 godina. načinPosebno zato što je stečeno na vrlo sumnjiv način. Najlakše je ove zakone opisati jednom starom kineskom poslovicom – kada čoveku daš ribu, nahraniš ga za jedan dan. Kada ga naučiš da peca, nahraniš ga za ceo život. To je dosta izreka, koje na prvi pogled možda zvuče prosto, ali filozofski govori o znanju i zvanju.Dakle, zvanju.Dakle, onaj ko želi da nauči čoveka da peca, nahrani ga za ceo život, ali mora da ga nauči i to znanje mora da bude primenjivo. Znanje koje nije primenjivo je u stvari samo zvanje.Mi smo se nagledali raznih njihovih stručnjaka i to je meni izgledalo ovako, razni doktorati, ja bih sve te diplome na kojima oni prigovaraju, apsolutno sve, koje su bez dopuna znanja, recimo stečene pre 30, 40 godina, mnogi od njih su profesori na univerzitetu, mnogi od njih su stekli univerzitetsku diplomu na Soroškom univerzitetu u Mađarskoj, Budimpešti, a u suštini su završili srednju školu dizajna u trajanju, ne možda četiri nego tri godine. Danas oni predaju nekom drugom.Mi imamo docente, tu je ministar zdravlja. Imamo docenta i on treba da nam kaže koliko je to ispravno, koji su ovde juče pred medijima delili dijagnoze, pri tome je docent lekar, neuropsihijatar, nekome je rekao da ima ludu glavu i da je psihijatrijski slučaj. Ja to mogu da kažem. Predavač, doktor, neuropsihijatar to ne sme da kaže. Ja žalim tog predavača, a još više žalim studente kojima on predaje. Imamo ovde profesora književnosti koji dođe i kaže – ovo je SNS smislio orginalno, i on je profesor književnosti, i on prigovara drugima na sumnjivim diplomama.Imamo moralnu veličinu, mog kolegu poljoprivrednika, koji je juče govorio o akademskoj čestitosti. Evo, godinama bezuspešno, je li tako kolega Rančiću, tragamo za Čubrinom diplomom, prekopali ljudi ceo Niš, diplome nema, ali on ovde drži predavanje. S obzirom da će sada biti raznih predavanja, inovativnih, ja predlažem da moj kolega poljoprivrednik predaje poroke: alkoholizam, kocku, šibice. To je jedino znanje, pošto on zvanje i nema, koje on može da primeni.Imamo sledeće slučajeve, čoveka koji je, dobro to pelcovanje kokoški možda u veterini, kao negativno obrazovanje, šta se dešava sa kokoškama u selu Pukovcu kad ih pelcujete umesto vakcinama, pelcujete rastvorenim jogurtom samo da bi uzeli novac.Ovde imamo i ovlašćenog predstavnika, čini mi se bensedina, koji je izašao čim sam ja ustao da govorim, iz poslaničke grupe „Nikad im dosta nije bilo“, koji me je, gle čuda, tužio za reči izgovorene za govornicom. Još čudnije, ima isti takav sudija koji je, evo Marko zna, koji je uzeo to da procesuira. On bi mogao da predaje, e takve su stručnjake dobili, on je elektroničar i električar, visok je, očas posla sklopi te žice, ali on se predstavlja kao ekonomista, kao vrhunski strateg itd, bio je nekoliko meseci ministar i kad su videli da nema pojma otišao je netragom, ali se pojavio ovde. Po meni, ta poslanička grupa pokret Dosta je bilo Saše Kradulovića, bi mogli da predaju primenjenu magiju, kugle, itd. Ovde smo videli raznorazne njihove egzibicije. Ovo sve govorim o kadrovima gde oni prigovaraju o nekim diplomama, a pri tome oni sami imaju možda neka zvanja ali nemaju znanja, posebno ne primenjivo.Poslovica kaže – nije bitno koliko imaš knjiga, već koliko si pročitao. Ima i druga poslovica koja se nadovezuje na prvu – nije bitno koliko si knjiga pročitao, šta si iz njih naučio. Verujem da oni imaju cele biblioteke, ali služe za slikanje da pokažu da imaju bogatu, luksuzno ukoričenu biblioteku, tek toliko da ljudi pomisle da su oni mnogo pismeni, pa je moj kolega poljoprivrednik, tragajući za bifeom, verovali ili ne, nagazio jednom čak u biblioteku

znanje - sutra ćemo vredeti više nego danas za onoliko koliko smo naučili. Stalno treba učiti, ali znanje mora da bude primenjivo. Neprimenjivo znanje, seljački da se izrazim, kao oranje bez setve, e tu nema žetve. Da znate, primenjivo znanje je bogatstvo koje svog vlasnika svuda prati. Hvala.

delio je razne kvalifikacije poslanicima, poslanicima opozicionih poslaničkih grupa. Vi ste bili dužni da reagujete, da sačuvate dostojanstvo Narodne skupštine.

Čekajte da ne govorimo u glas. Ja to nisam primetio. Čovek je govorio u skladu sa temom, ispoljio svoju političku kreativnost na njegova način.Da li

Ja ukazujem, gospodine Marinkoviću na povredu člana 27. koji ste vi učinili. Član 27. vas obavezuje da se strate o primeni Poslovnika. Ja sam vam dobacio sa mesta. Izvinjavam se zbog toga, ali rekao sam istinu da ne mogu nekoliko puta uzastopno da budu reklamirani istovetni članovi Poslovnika. Vi ste dali vreme gospodinu Nogu iz poslaničke grupe Dveri, praktično dodatno vreme da replicira Marijanu Rističeviću, pri tome ga vređajući, omalovažavajući našeg kolegu narodnog poslanika, Marijana Rističevića, nazivajući ga slikom, odnosno ikonom ikonom SNS. Što se mene tiče, ja sam ponosan što je Marijan Rističević, moj kolega u Narodnoj skupštini, što zastupa interese što zastupa interese zemljoradnika ali ste vi, gospodine Marinkoviću, pogrešili što dozvoljavate da na buku, dreku, galamu i pretnju reagujete time što kršite Poslovnik.Ja razumem da su nekima od subote one banane teško pale na stomak, pa ne znaju šta govore i ne znaju šta rade, ali ako misle da će nas da biju kao što su tukli dve novinarke Pinka ili kao što su prošle godine zavrtali ruke članici RIK ispred SNS, onda se grdno varaju. Mi se ovakvih batinaša, bitangi apsolutno ne plašimo. Mogu da dobacuju sa mesta koliko im je volja, vreme crnokošuljaša, vreme minhenskih pivnica je prošlo. Srbija je demokratska zemlja, slobodna zemlja, u kojoj svako može da iznese svoje mišljenje, ali nema pravo nikoga da vređa, a pogotovo nema pravo nikoga da bije.

na način kako je vođen i skoro na celokupnu atmosferu. Sem pojedinih malih iskakanja, dosta dobro je ovo završeno.Vaspitno-obrazovni sistem u Srbiji nije od juče, on ima duboke korene. Vezano za tu činjenicu, podsetiću vas, Učiteljski fakultet u Somboru, koji je pravni sledbenik prethodnih škola koje su se bavile sistemom vaspitanja i obrazovanja, sledeće godine slavi 250 godina. To treba da nam bude na čast, da se ponosimo, jer je to jedna od najstarijih vaspitno-obrazovnih ustanova u ovom delu Evrope.Da li će predlog ova dva zakona doneti neke promene u našem vaspitno-obrazovnom sistemu? Najverovatnije da hoće. Bilo je ovde razno-raznih primedbi. Evo, ja ću da krenem od jedne, gde je jedna naša koleginica rekla – u poslednjih 100 godina nisu se promenile škole u Srbiji, onakve kakve su bile pre 100 godina, takve su i danas. Svi znate da to nije tačno. Spominjala je jednu izložbu ovde, na kojoj smo svi videli slike tih đaka koji zbilja putuju dugo do svojih škola, koji su jedini đaci u tim školama. Svi od nas, ne verujem da je iko pored tih snimaka prošao, a da mu nije došlo malo mučnine kada vidi kako se ta deca muče.Evo, ja priznajem da i danas ima takvih primera. Razgovarao sam sa ministrom i njegovim timom i verujem da će koleginica koja je pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje doći kod mene u Crnu Travu da obiđe ta sela

stanovništvo i to nam je najveći problem. Mi moramo zajedničkim snagama kroz sistem vaspitanja i obrazovanja, kroz podizanje privrednih aktivnosti, da pokušamo da oživimo ta mesta, jer svaki taj deo je deo Srbije. Nije Srbija samo Beograd, Novi Sad, Niš i ovi veći gradovi, Čačak itd, da se ne zamerim nekom.Dakle, moramo da budemo dosta mudri u ovim vremenima, pogotovo oni koji se toliko vezuju za taj kapitalizam, liberalni kapitalizam itd. Tendencija u tom sistemu je da obrazovanje baš ne bude dostupno svima. Taj društveni sistem ne voli mnogo obrazovane i pametne ljude. Oni su postavili svoju doktrinu na činjenicama da manje obrazovani ljudi imaju manje zahteve, da su spremni da rade za manje nadoknade i zbilja koriste obrazovanje kao jedan od načina da se eksploatišu stanovnici. Srbija mora tu da bude mudra, da stvara, normalno postepeno, ne može preko noći, jaku privredu i jak vaspitno-obrazovni sistem.Ovde je bilo i nekih primedbi, recimo jedna od primedbi sa kojom ne mogu da se složim – neko je direktor EPS, a vlasnik je pečenjare.

presudite da li ima ili nema. Najverovatnije da je neko video da čovek ima diplomu i da je postavljen na to mesto zato što ima kvalifikacije i stručno znanje, a tako bi i trebalo da bude u svim oblastima.Zašto je velika primedba na način izbora direktora? Ja sam to rekao i juče, ali moram da kažem i danas. Morate da shvatite da onaj ko je osnivač, ko ulaže pare u nešto, mora da ima i neka upravljačka prava. Ne možemo mi da tražimo da država osniva srednje, osnovne škole, visoke fakultete i da pusti nekoga da raspolaže sa tim novcem i da kreira kakvu god on hoće politiku u tim organizacijama. Izbor direktora

Oni koji su opsednuti SNS i Aleksandrom Vučićem i imaju tu muku, neka vide kako je u osmom veku u Damasku Jovan Damaskin rešio svoju muku. On je nabavio ikonu Bogorodice trojeručice, a vi nabavite sliku Aleksandra Vučića, stavite kod vas u stranku ili kući, molite se i možda će vam to pomoći da se oslobodite te muke. Nemam ništa protiv kada dajete argumente za nešto što pričate.Razumem i političku borbu i žar, itd. Ali, trudite se da nikad ne govorite neargumentovano. Paušalno – ovi su lopovi, ovi su kriminalci, uradili ovo, uradili ono. Ja polazim od svog ličnog primera – nikog ne volim da napadam bez dokaza i to preporučujem i vama. Onda vam neće ni Srpska napredna stranka ni Aleksandar Vučić biti muka, Lipkovski Lipkovski i smena pojedinih drugih ljudi sa određenih funkcija. Mi smo tog Lipkovskog birali ovde u Skupštini. Imamo pravo da ga izaberemo, a ljutite se da ga smenimo. Sasvim normalno. Evo, izabran je na predlog Marijana Rističevića i onda vidite da taj Marijan Rističević nije baš svemoguć, da on baš sve ne zna najbolje, ima i on grešaka. Eto, to mu je jedna od grešaka, a tu ga je podržao i kolega Marko Atlagić. Znači da ste i vas dvojica grešni.Na da ste i vas dvojica grešni.Na kraju, kao i juče što sam predložio, svi zajedno, zajedničkim snagama, bilo pozicija bilo opozicija, moramo da se borimo da stvorimo jako razvijen i kvalitetan vaspitno-obrazovni sistem. To je i moj predlog za kolege iz Ministarstva, da ubuduće i nazivi tih zakona budu – zakoni o vaspitno-obrazovnom sistemu. Da ne razdvajamo obrazovanje i vaspitanje.I kraju imam samo jednu poruku, za sve nas, građane Srbije, za roditelje, đake, učenike, predškolce, studente, sa jedne strane za profesore, nastavnike, učitelje i sve one koji rade u tom sistemu vaspitanja i obrazovanja, dobro upamtite stih iz poznate pesme srpskog pesnika – profesor nije profesor samo. Hvala. Hvala profesore.Reč ima ministar, dr Zlatibor Lončar. Izvolite. **Zoran Lončar** Ja ću samo kratko, o par stvari koje imaju veze sa zdravstvom, a to je centralizovana baza podataka o kojoj se mnogo priča. Mora samo da se donese odluka – da li hoćemo da idemo napred ili nećemo da idemo napred. Ako želimo da idemo napred, to je osnov da bi bilo da bi bilo gde stigli, da bi unapredili i prosvetu i zdravstvo i sve ono što želimo da unapredimo i oko čega se slažemo da treba da se menja. Postoje procedure koje treba da se ispoštuju i nikakvih curenja niti bilo čega od podataka ne može da ide kad se ispoštuju sve te procedure. Ali, kažem, samo treba da se odlučite da li hoćete da idemo napred ili ne. Bez ovoga je to ne moguće. Vi to vrlo dobro znate. Sve je stvar izbora.Druga stvar, ministar Šarčević je već pričao i pominjao ovaj štrajk u Zemunu. Ne bih ulazio u to. Ja želim da apelujem na sve, i vas ovde, da svi zauzmemo zajednički stav. Može sve da se dešava, da neko ima mišljenje ovo ili ono, ali ne sme da se dešava da deca ne idu u školu. Ovo pričam kao roditelj. Znači, svi treba da apelujemo na sve. Tamo postoje svi uslovi da deca idu u školu, a neka se reši sve ostalo što treba. Ovo je zloupotreba dece, da prolazi školska godina. Kako će posle to da nadoknade? To nije pravedno prema deci preko njih da se to prelama. Ispunjavaju se uslovi, deca neka idu u školu, a sve što treba neka se dalje rešava svojim tokom. Hvala. Hvala ministre.Želim da se zahvalim svim kolegama narodnim poslanicima na diskusijama.Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tač. 1. i 2. dnevnog reda.Nastavljamo sa radom 25, u ponedeljak, u 10.00